Nenad (SDP)** Prelazimo na iduću točku koja ima dva djela: - A/ Prijedlog odluke o razrješenju predsjednice i djela članova Nacionalnog vijeća za sport. - B/ Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i djela članova Nacionalnog vijeća za sport. Predlagateljica odluke je Vlada Republike Hrvatske. Odredbom članka 4. Zakona o sportu određeno je Hrvatski sabor imenuje i razrješava predsjednika i članove Nacionalnog vijeća za sport. Prijedlog akta ste primili. Raspravu je proveo Odbor za obitelj, mlade i sport. Pitam želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi ministar znanosti, obrazovanja i sporta Vedran Mornar. Izvolite. **Mornar, Vedran** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani uvaženi zastupnici, poštovane uvažene zastupnice. Kao što znate Hrvatski sabor svake dvije godine imenuje po 6 članova. Na prijedlog Vlade 5, na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora 1, a a predsjednika imenuje svake četiri godine. Ove godine predsjednici Daniri Bilić koja je imenova na prijedlog Vlade, istekao mandat kao i članovima Mariji Anzulović, Damiru Poljaku, Gordanu Kožulju, Ratku Rudiću i doktoru znanosti Valentinu Barišiću, oni su bili imenovani od Vlade i Slavku Goluži koji je bio imenovan od Hrvatskog olimpijskog odbora. Zahvaljujem. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Molim? …/Upadica Temeljem javnog poziva koji je objavljen 7. svibnja pristiglo je 20 kandidatura za predsjednika i 5 članova Nacionalnog vijeća za sport. Kriteriji kojima se Vlada rukovodila bili su postignuti rezultati u poslovima vezanim za sport, zastupljenost sportova u smislu tradicije, uspješnosti i masovnosti, postignuti rezultati u sportskoj karijeri te regionalna zastupljenost. Pa se po tim kriterijima predlažu za predsjednika Nacionalnog vijeća za sport Predrag Sloboda, za članove i članice Nacionalnog vijeća za sport Nikola Pilić, Haris Pavletić, Gordan Kožulj, Dubravko Šimenc, Katica Ileš. To je bio prijedlog Vlade, a prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora je Danira Bilić. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem ministre. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu, prvo po klubovima. U ime kluba HDZ-a govorit će poštovani Ante Kulušić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege pred nama je danas prijedlog Vlade o razrješenju i imenovanju članova Nacionalnog vijeća za sport. Riječ je o najvišem stručnom sportskom tijelu naravno uz Hrvatski olimpijski odbora. I svi ovdje predloženi članovi ljudi su sa velikim, bogatim iskustvom i respektabilnim sportskim karijerama. Stoga će klub Hrvatske demokratske zajednice podržati ovaj prijedlog odluke. Iako Vlada nije vodila računa o regionalnoj zastupljenosti jer su od 6 članova 3 iz Rijeke. odnosno što su zadaće Nacionalnog vijeća za sport u odnosu na druge institucije koje moraju postupati po svim uočenim nepravilnostima koje se bilo financijske, a koje su najčešće spominju i neke druge prirode. Zadaće Nacionalnog vijeća za sport jasno su propisane Zakonom o sportu, a izmjenama i dopunama istoga sredinom 2012. godine vijeću je naglašena i savjetodavna uloga. Stoga se mi u klubu HDZ-a nadamo kako će novi ministar odnosno ministarstvo imati više sluha za zaključke vijeća i kako će se konačno izraditi strategija razvoja hrvatskog sporta, utvrditi ciljevi zadaća razvoja sporta, aktivnosti potrebne za provedbu tih ciljeva, te nositelji razvoja i mjere kontrole njihove primjene. Naime, podsjetit ću vas ovom prilikom kako je vijeće u prošlom mandatu uporno ukazivalo na potrebu izrade nacionalne strategije sporta i nacionalnog programa razvoja sporta u RH. Dokumenti su to kojima bi se hrvatski sport strateški pozicionirao, a koji bi bili temelj za korištenje sredstava iz fondova EU gdje nažalost do sada nismo koristili. Vijeće je također ukazivalo na potrebu izrade niza projektnih studija kojima bi se omogućilo jasnije određenje trenutnog stanja u sustavu sporta u svim njegovim segmentima, a bila bi dragocjena podloga za izradu za izradu ključnih strateških ciljeva i osmogodišnjeg nacionalnog programa sporta. Nažalost sada već smijenjeni ministar Jovanović nije imao potreban senzibilitet prema hrvatskom sportu i svemu što on predstavlja kako u Hrvatskoj ali i promidžbu Hrvatske u svijetu. A koliko je on ustvari važan dokazuju hrvatski sportaši svakodnevno. Tako je za jednu malu Hrvatsku na otvaranju Svjetskog nogometnog prvenstva čulo i gledalo preko 2 milijarde ljudi. Ili recimo jučer gledajući četvrtfinale Wimbledona i našeg sjajnog Marina Čilića. Mi u klubu HDZ-a izražavamo žaljenje ali i istovremeno razumijevanje za bivšeg ministra koji nažalost nije imao dovoljno vremena da poduzme sve potrebne mjere za razvoj hrvatskog sporta. Da li je tome bio razlog prezauzetost prikupljanja dokumentacije za natječaj na Medicinskom fakultetu u Osijeku ili glavobolja koja mu je zadavala Ustavni sud čije je njegovo ministarstvo bilo redovna mušterija, nažalost nećemo saznati. Nadamo se ministre da vi nećete imati problema sa Ustavnim sudom. Ponavljam, nadamo se kako će novi ministar razumjeti važnost hrvatskog sporta i kako neće gubiti vrijeme isušivanjem tobožnjih močvara u Hrvatskoj. Hvala Prvi se za repliku javio poštovani Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. A dio rasprave kolege Kulušića ne zaslužuje odgovor, puno govori više o njemu, a i močvari iz koje on dolazi. Što Što se tiče sastava nacionalnog vijeća nije primijetio da se radi o polovici članova nacionalnog vijeća i da ako usporedimo cjelokupni sastav od 12 članova da postoji i regionalna zastupljenost podjednaka i zastupljenost pojedinih sportova i koliko je bilo moguće spolna zastupljenost jer se javio vrlo mali broj žena. Što se tiče mog ministarskog staža kada je riječ o sportu, pa ja sam ponosan na ono što sam napravio. Napravio sam ono što niti jedan ministar prije mene nije, da spomenem trajne naknade za vrhunske sportaše, da spomenem Zakon o sportskoj inspekciji, a suradnja sa nacionalnim vijećem bila je besprijekorna. Međutim nacionalno vijeće je bilo prepasivno i uvjeren sam da će ovih 6 novih članova sa vrlo poduzetnim predsjednikom donijeti i nacionalni plan razvoja sporta i strategiju razvoja sporta i novi Zakon o sportu zašto sve radi cijelu ovu godinu i uvjeren sam da će

sport treba naći izvore financiranja od sponzora, a ne u državnom proračunu. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara Ante Kulušić. uključen./ … o vašem radu i onome što ste radili u Vladi najbolje je kazao premijer koji je kazao da vas šalje u Sabor da se malo odmorite. vi ćete vašim ponašanjem napraviti i močvaru od ovog Sabora jer ovo što se danas događa u Saboru to nije dobro. Vi kažete da je 6 članova da je ovo samo 6 od 12 i ja samo kažem da od ovih 6 troje iz Rijeke. O toj zastupljenosti sam govorio, to je imenovala Vlada. Prema tome, ima sportaša kvalitetnih u čitavoj Hrvatskoj i u svim regijama. Nemam ništa kazao sam niti protiv jednog člana predloženog jel su sve vrhunski sportaši, vrhunski ljudi samo se trebalo voditi računa o zastupljenosti. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Drugu repliku iznosi poštovana Marija Lugarić. Ja sam htjela u svojoj replici isto ispraviti određene navode na neke je reagirao kolega Jovanović no međutim odgovor na ovu repliku pokazuje da to nema nikakvog smisla pa ja odustajem.

(SDP)** Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime kluba HNS-a govorit će uvažena Sonja König. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče našeg Sabora. Kolegice i kolege. Još 2006.godine prilikom predstavljanja Zakona o sportu i postavljanja na noge Nacionalnog vijeća za sport, tadašnji resorni ministar gospodin Dragan Primorac predstavio ga je tijelo koje predlaže mjere za unapređenje sporta, utvrđuje prioritete i projekte, ali isto tako i raspravlja o najvećim pitanjima koja su od važnosti za hrvatski sport o kojima niti jedno drugo tijelo bez obzira koliko ono briljantno ili dobro bilo ne može cjelovito gledati kao ovo vijeće. Taj zadatak odnosno te zadatke Nacionalno vijeće za sport nije još uvijek velikim dijelom izvršila. Istina je i na to je s pravom aktualna predsjednica gospođa Danira Bilić ukazivala da Nacionalno vijeće za sport još uvijek nailazi na nerazumijevanje u svom radu. Istina je i da da s osnivam vijeća kasnilo se više godina. No ključno je to da velika znanja, vještine i ogromna iskustva članica i članova vijeća nisu dovoljno iskorištena dijelom i njihovom krivnjom krivnjom ili njihovim propustom. Nadamo se da će se to promijeniti i novim članovima koje će klub HNS-a podržati želimo puno uspjeha u radu. Želimo im i predlažemo da budu aktivniji, da nameću donošenje mjera za unapređenje sporta, da koriste i uključe sva svoja znanja i vještine za što ih se uostalom i bira, za što ih se uostalom i predlaže. Ne trebaju se isključivo koncentrirati na izradu studija na što je često u svom radu bilo koncentrirano vijeće u ovim proteklim godinama. Točno je da je i to zadatak vijeća ali i zadatak je vijeća i da predlaže i potiče donošenje mjera za unaprjeđenje sporta. Vijeća je uputilo određene primjedbe i prijedloge na zakone, na zakonske prijedloge i druge akte od kojih su mnogi prihvaćeni ali ako im prijedlozi ne bi bili upućeni od strane predlagatelja prijedlozi bi nažalost izostali. To se može po našem mišljenju promijeniti i to novom budućem predsjedniku i članovima i članicama vijeća i sugeriramo. Nije nam najprihvatljivija ni dosadašnja pretežita usmjerenost Nacionalnog vijeća za sport na potrebe vrhunskog sporta bez većeg uključivanja onog amaterskog. Pa bi voljeli i da se to sa imenovanjem novih članova i predsjednika vijeća promijeni. Potrebno je dakle dinamizirati rad ovog stručnog tijela i učiniti ga efikasnijim i neposrednijim u odnosu na aktualne potrebe u sportu i u našem društvu jer se od hrvatskog sporta na svim razinama očekuje da čitavom društvu bude pokretač i poticatelj prema zdravim načinima života a tempo posebno moraju zadavati tijela kao što je to i ovo dakle kao što su Nacionalno vijeće za sport. Ono mora biti proaktivno jer ponavljam Nacionalno vijeće za sport najviše je stručno tijelo koje se brine za razvoj i kvalitetu sporta u Republici Hrvatskoj. To nije samo tijelo za predstavke i pritužbe građana, klubova ili udruga kao što bi se to moglo zaključiti kada bi se samo iščitavala izvješća o njihovom radu. Uz napomenu kako bi bilo dobro da sve izrađene i skupo plaćene analize i studije koje je vijeće dalo izraditi zajedno sa cjelovitim popisom članova i članica tako važnog tijela bude dostupan na Internet stranicama ministarstva ministre, klub HNS-a će uz najbolje želje za uspješan rad budućim i sadašnjim članovima prihvatiti Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i novih članova Vijeća za sport.

Nije praksa da ovdje oni budu prisutni kada se raspravlja o njihovom imenovanju pa vas molim da na neki način i prenesete i moje osobno ali i neke ovdje druge rasprave koje su bile, koje su govorile o tome da Nacionalno vijeće za sport o svome radu treba preuzeti aktivniju ulogu u formiranju i politike sporta i politike vezane uz sam sport. Mi smo do sada u raspravama u Hrvatskom saboru kada smo raspravljali o Godišnjim izvješćima Nacionalnog vijeća za sport vrlo kritično govorili o dosadašnjem radu Nacionalnog vijeća za sport. Možda ne bi bilo loše da se i pronađu transkripti tih fonograma, da se da novim članovima vijeća kako bi se vidjelo što na neki način od njih i očekujemo. Ali zapravo osobno očekujem jedan svojevrsni i diskontinuitet u radu Nacionalnog vijeća za sport. tijelo koje je zakonom pozicionirano kao najviše stručno i savjetodavno tijelo a koje samo svoju ulogu svelo da daje i to poprilično rijetko mišljenje na određene akte i naručuje studije koje onda izrađuju neki drugi ili treći koje onda mi dosta skupo dodatno i plaćamo a zapravo ne obavlja onaj dio stručnog posla u sportu koje je njima i zakonom a i samom pozicijom unutar sustava sporta bila namijenjena. Mi kada smo s njima o tome diskutirali onda je obično bio odgovor mi nemamo kapaciteta i slično no međutim čak i u ovom našem resoru da tako kažem postoji i Nacionalno vijeće za znanost, bila su dva vijeća, postoji sada jedno vijeće, dakle Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, postoji Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje, dakle čak i u našem sustavu postoji takva tijela koja na bitno drugačiji način ispunjavaju svoju funkciji pa i društvenu ulogu koju im je dao ovaj Hrvatski sabor kroz posebne zakone. Dakle, ja doista želim uspješan rad novom Nacionalnom vijeću za sport ali se nadam i da će značajno promijeniti način rada na kojem je radilo dosadašnje vijeće. Sve o tome što sam i osobno mislila čini mi se i mnogi drugi kolege može se naći pri raspravi oko njihovih godišnjih izvješća, ovih prošlogodišnjih. Evo i nadamo se da ćete im i vi dati zapravo poticaj da oni sami počnu igrati i određivati onu ulogu koja im je zapravo zakonom i namijenjena. Zahvaljujem. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Replika, poštovana Sunčana Glavak. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolegice Lugarić, vi ste kratko doduše bili u resornom ministarstvu i vi vrlo dobro znate što je zapravo zadaća Nacionalnog vijeća za sport. Na ovakav način govoriti o ljudima koji su pokušavali napraviti nešto kako bi se unaprijedio sport u Republici Hrvatskoj mislim da u najmanju ruku nije korektno. Osim toga i zadnja sjednica koju su održali a to je bilo u svibnju u nisu sjednica gdje svaka završava sa jednakim zaključkom, potiče se, moli se, traži se od resornog ministarstva da se priđe realizaciji onoga što može Nacionalno vijeće za sport kao savjetodavno tijelo samo predložiti. Prema tome mislim da nije u redu govoriti na ovakav način o ljudima koji su vrhunski sportaši i koji sigurno nisu tamo sjedili kako bi unazadili sport. Osim toga svjedoci ste i sami, sjetite se samo kada smo donosili Zakon o sportu kada je gospodin Skansi ovdje bio koji je i sam rekao da nije zadovoljan kao resorni pomoćnik u istom ministarstvu nadležan za sport na kakav način se odnosi prema sportu u istom ministarstvu. Prema tome, kada govorimo o nečijem dovoljnom zalaganju onda govorimo realno i uzmimo sve ono što je Nacionalno vijeće za sport nama podastrlo, a to je moli se, traži se, požuruje se resorno ministarstvo da obrati pažnju da oni postoje i da svoju zakonodavnu ulogu ulogu zapravo ispunjavaju na ovakav način kako im je zakon odnosno koji su im zakonski okviri na raspolaganju. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara uvažena Marija Lugarić. Ja sam ponovila stav koji nisam prvi put izrekla ovdje u Hrvatskom saboru, dakle ja nemam nikakvih problema sa ovim dijelom savjetodavnog dijela rada Nacionalnog vijeća za sport i to je ovaj dio koji ste vi rekli u pravu, oni doista takve stvari govore. No međutim, Nacionalno vijeće za sport osim savjetodavnog tijela je i najviše stručno tijelo. To vam je u zakonu članak 3. stavak 1. Dakle nije samo savjetodavno tijelo taj dio Nacionalno vijeće za sport nije određivalo. Kad pogledate kako je zakonom definirana njihova funkcija, ovaj dio savjetodavnih to su vam glagoli daje mišljenje, uglavnom davanje mišljenja u različitim kategorijama, to su odradili, no međutim di je utvrđivanje određenih stvari taj dio funkcije Nacionalno vijeće za sport po mom mišljenju nije dovoljno dobro radilo. To sam više elaborirala kad je bilo njihovo godišnje izvješće. Dakle moramo na neki način shvatiti da Nacionalno vijeće za sport ima dvije funkcije: savjetodavnu i stručnu. Savjetodavna je funkcionirala ovako ili onako, možemo ju cijeniti na ovaj ili na onaj način, no međutim ova stručna ne.